Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve, dragi kolegice in kolegi! Najprej iskrena hvala vsem, posebej strokovnim službam Državnega zbora, ki so pripravile ustrezno besedilo deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini. Poslanke in poslanci Nove Slovenije smo deklaracijo sopodpisali, prav tako tudi smo sopodpisniki zahteve za sklic te seje Državnega zbora. Kolegice in kolegi! Zbrali smo se v iskreno podporo Ukrajini. V naših mislih, še posebej teh zadnjih 14 dni, so ukrajinski otroci, matere, starci in obnemogli, milijoni nesrečnežev, ki bežijo iz zapuščajo svoje porušene domove v Ukrajini. Z našo solidarnostjo in človeško ljubeznijo jim želimo izbrisati vsaj kakšno solzo. zadovoljstvo mi je, da je ta Putinova agresija, ta bratomorna vojna poenotila Evropsko unijo in ves demokratičen svet, poenotila v obsodbi Putinovih dejanj. Pred dobrimi 42 leti, bolj točno 1979 leta je dopisnik Dela iz Moskve Tit Doberšek za Delo napisal članek z naslovom Za Sovjetsko zvezo je kampučija nekaj več. V ta članek je skril akrostih, ki se glasi: Boj se Rusov. Povzročil je bes sovjetske diplomacije, doma pa sprožil odmevno naklonjeno reakcijo. Za akrostih je moral plačati denarno globo in poslan za dopisnika v Nairobi. Opomba, to je bila v času socialistične novinarske svobode. Dan pred Putinovim obiskom v Sloveniji, 29. julija 2016,

da si ne želimo Putinove kvazi demokracije, da se nikakor ne strinjamo in obsojamo njegovo vojaško zasedbo Krima in destabilizacijo Donbasa. Ocenil sem, da Putinu ta trenutek, torej takrat 30. julija 2016 izjemno ustreza, da je v osrčju Evrope dobil oder, s katerega je Urbi et Orbi v Ljubljani, Bruslju in Washingtonu sporočil kako krhka in neenotna je Evropska unija in da ni igralec globalnega pomena. Žal obisk ni bil izključno pietetno komemorativna narave, temveč Putinova demonstracija vpliva v države, današnje države, ki je članica Evropske unije in Nato, zato sem tudi večerjo v čast kontroverznega gosta na Brdu odklonil. in gospodje, 24. februar 2022 pomeni prelomnico v zgodovini naše celine. Začela se je najhujša vojna v Evropi po letu 1945 z napadom na Ukrajino je Ruski predsednik Putin hladnokrvno začel bratomorno vojno. Putinova vojska pobija nedolžne ljudi, otroke, žene, starce in ruši njihove domove. Danes iz Ukrajine beži več kot tri milijone ljudi. Ker je za kršitev mednarodnega prava na najbolj brutalen način. Nič in nihče ne more tega upravičiti. Grozljive slike iz Kijeva, Harkova, Odese in Mariupola nam kažejo resnični Putinov obraz. Grozljive krivice, bolečina ukrajinskega ljudstva, vse to nas zelo močno prizadene nas Slovence in nas Evropejce. Evropa je projekt miru. To je projekt, ki ni nikoli končan. To je projekt, za katerega se je potrebno neprestano boriti in si prizadevati. To je projekt, evropski projekt, ki je prinesel mir, blaginjo in demokracijo brez primere, a je danes pod vprašajem. Zdaj vemo, da varnost ni samoumevna. Potrebujemo močno Evropsko unijo, kot še nikoli. To si naši državljani zaslužijo in to pričakuje širni svet. Znova moramo utrditi vrednote enakosti, solidarnosti, človeškega dostojanstva in svobode. Služiti človeštvu je dolžnost enaka tisti, ki nam nalaga zvestobo, lastnemu narodu. Svobodne Evrope ne gradimo le v interesu svobodnih ljudstev. Tudi državam iz vzhodne Evrope in zahodnega Balkana, ki so neizogibni del žive Evrope, moramo dati zgled edinosti in bratstva. Vsak korak, ki ga naredimo v tej smeri bo zanje nova priložnost. Potrebujejo našo pomoč, da bodo izvedli velike spremembe. Evropa ne sme biti zgolj zemljepisna skupina držav, razvrščenih druga ob drugi. Evropa mora postati skupnost, sicer različnih narodov, ki pa jih povezuje enak obrambni in konstruktivni napor. Zato gospe in gospodje je širitveni proces Evropske unije najmočnejše politično orodje Evropske unije. Veseli spoznanje, da se je samo nekaj dni po Putinovi agresiji, Evropska unija spremenila in postala prebujeni velikan. V manj V manj kot tednu dni se je Evropska unija postavila kot globalna velesila, ki vodi mednarodno kampanjo proti Putinu. Vemo zakaj se zavzemamo. Nenazadnje gre za našo lastno zgodovino. Zavzemamo se za mir v Evropi. Nikoli ne bomo sprejeli uporabe sile kot političnega instrumenta. Ne bomo mirovali, dokler ne bo zagotovljen mir v Evropi. Naša največja moč so naša zavezništva. Če želimo, da bi bilo zadnjih 30 let več kot le zgodovinska izjema, potem moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ohranimo kohezijo Evropske unije, moč NATA, da vzpostavimo še tesnejše odnose s prijatelji, partnerji in vsemi tistimi, ki delijo naša prepričanja po vsem svetu. našim koreninam, k našim koreninam, ki definirajo našo prihodnost. Poslanka in poslanci Nove Slovenije bomo seveda soglasno to deklaracijo podprli. Hvala lepa.

Predvsem zaradi tega, ker ima ta vojna značilnost najhujše brutalnosti in bestialnosti, ki jo vodi Putin, ponosni naslednik Stalina in Hitlerja. Trpijo ranljive skupine, otroci, nosečnice, starejši, bolni, invalidi, ampak trpijo tudi možje na bojišču. Ukrajini je potrebno pomagati. Tudi zato, ker je boj za Ukrajino boj za demokracijo. Če se vzdržuje hegemona, kar se je zgodilo v Rusiji, se ta prelevi v zver, nima ogledala, ki bi mu ga nastavili drugače misleči, opozicija. Sporočilo te deklaracije je tako tudi poziv za ohranitev in razvoj demokracije, kajti ta je najboljši porok za človečnost in mir. Ukrajini je potrebno pomagati z vsemi sredstvi. Slava Ukrajini. Seveda bom podprla to deklaracijo.

podprl to deklaracijo. Seveda hvala vsem tistim, ki so jo vsebinsko pripravili. Hvala zunanjemu ministrstvu, ministru z celotno ekipo, seveda hvala Vladi, da deli oziroma pomaga z vsemi svojimi izkušnjami v teh izjemnih težkih časih, seveda, državi Ukrajini, posledično pa celotni Evropi. Seveda, večkrat se mi zdi, ko se s kom pogovarjaš, da je ta vojna zelo daleč od nas, ampak prav gotovo ni. Je zelo blizu. Seveda, včasih, ko se z nekom pogovarjaš, imaš občutek, da je ta vojna samo v Ukrajini, ampak prav gotovo ni. Dotika se vseh nas, vseh državljank in državljanov, ki živijo v evropski skupnosti in seveda, če je kaj svetlega na tej svečki, je to, da smo po nekih dolgih časi, seveda, v Evropski skupnosti se znali skupaj upreti temu velikemu zlu. Seveda, prav gotovo sam obsojam takšna dejanja, takšna početja, predvsem sam, kot državljan Republike Slovenije, ne morem razumet, da se lahko nekdo odloči za takšna pogumna dejanja. Sedaj v evropski skupnosti, v Ukrajini, so ljudje, državljanke in državljani, vrsto let gradili mostove, stanovanja, šole, vrtce, kulturne domove, dvorane, seveda, polja, s katerih dobivamo hrano večji del sveta, prebivalci in prebivalke tega sveta.

in ubija mlade in starejše. Seveda sam sem zgrožen, ko to gledam, predvsem se pa zavedam, da to ni daleč od nas. Sam še enkrat ponavljam, da bom z veliko odgovornostjo podprl to deklaracijo, ki je na mizah Državnega zbora, seveda sam pa tudi še naprej spodbujam in podpiram Vlado Republike Slovenije, našega predsednika, zunanje ministrstvo, zunanjega ministra, da z vsemi svojimi izkušnjami vsem svojim znanjem pomagajo Ukrajini ter da pomagajo Evropski uniji, katerega smo tudi del Republika Slovenija. Hvala.

res tudi jaz ocenjujem, da v teh prvih ruskih agresorskih vojaških detonacijah na ozemlju samostojne in suverene Ukrajine, da takrat so se zatresli tudi temelji varnosti demokracije, svobode in miru v vsej Evropi. Gre za največjo nasilno vojaško operacijo, seveda s komercialnim orožjem po drugi svetovni vojni in seveda gre za najhujšo možno kršitev mednarodnega prava. Odveč je govoriti, to vsi vemo, da vojna je dejansko presežno zlo. Kar se tiče same deklaracije je jasno, da ta ruska agresija na ozemeljsko celovitost Ukrajine, da je v tej deklaraciji jasna ta odločna obsodba nasilja, kršitve mednarodnega prava tudi tu so se odzvali vsi voditelji Evropske unije, ki so od Ruske federacije že zahtevali ustavitev vseh vojaških operacij na ozemlju in umik in vojaških sil tako tudi opreme z / nerazumljivo/ in pa da se spoštuje ozemeljska celovitost Ukrajine in njena neodvisnost. Kaj bomo danes slovenski parlamentarci naredili s to deklaracijo? Jaz menim, da bomo s sprejetjem te deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini, predvsem se bomo pridružili tem odločnem odzivu širše mednarodne javnosti, da podpremo to suvereno neodvisno ozemeljsko celovitost te države in hkrati bomo tudi obsodili rusko agresijo in upali, da se kmalu to nevzdržno nasilje, nevzdržno sovražnost na ozemlju Ukrajine konča. Hkrati pa gre tudi za poziv naši slovenski vladi, da nadaljuje s humanitarnimi aktivnostmi, da podpre evropsko perspektivo Ukrajine in tudi zaščiti naš slovenski informacijski prostor pred celo plejado morebitni zlonamernih zadev kot so dezinformacije, napadi na kibernetski prostor in tukaj bi tudi v ozadju bila ta v tem trenutku sovražna ruska federacija. Zdaj, v tem povsem ne izzvanem napadu, ta napad je bil res ne izzvan, umirajo civilni prebivalci, umirajo starostniki, umirajo nezaščiteni otroci, ženske, matere. V sosednje države se valijo vojni begunci iz Ukrajine, iz praktično vse Ukrajine zdaj, razseljene osebe verjetno bodo številke šle v milijone. Gre dejansko za res strašno tragedijo na tleh Evrope, ki jo je potrebno čim prej ustaviti. Rad bi poudaril, da je jasno, da Putinov režim ni enako ruski narod. Putinova vrhuška, ki je dejansko zakuhala to vojno,

Sedaj konec februarja sem kot prvi poslanec izstopil iz državnozborske skupine prijateljstva z Rusko federacijo. Zakaj? Tamkajšnji depotati so seveda to legitimirali, ko so podprli Putinovo agresijo oziroma odločitve za agresijo, kar je seveda nedopustno in sedaj na ravni poslancev s pristaš agresije ne moremo več imeti prijateljskih odnosov. Danes je ta skupina prijateljstva na OZP bila tudi uradno ukinjena. Sedaj dovoli mi za zaključek. Vsak med nami lahko naredi v zvezi s humanitarno pomočjo državljanov Ukrajine pač po svoji zmožnosti, po svojem bi rekel trudu. Jaz sem bil počaščen in hkrati ganjen do globine srca, ko sem koordiniral ta prvi prihod mladoletnih ukrajinskih nogometašev iz nogometne akademije iz Levova, da smo jih, potem nastanili v begunskem centru v Logatcu so bili zelo hvaležni. Tudi ta njihov trener Vladislav Longu je bil zelo hvaležen otroci so spali v zadnjih dnevih v bunkerju nad njimi so se ves čas slišale eksplozije in ko pridejo v varno Slovenije so res zelo hvaležni. Predlog Deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini bom z dodatno ganjenostjo podprl in si seveda želim iz čisto obče človeškega vidika, da se ta morija čim prej neha. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnji je prijavljen mag. Branko Grims. Izvolite. MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala. Naj današnjo temo osvetlim še nekoliko drugače. Dva razloga sta v resnici, če pošteno pogledamo, zaradi katerih smo danes tukaj. Prvi je grob, brutalen napad Rusije na sosednjo mednarodno priznano neodvisno državo Ukrajine, ki je v nasprotju z vsemi mednarodnimi akti, kar jih seveda danes demokratični svet pozna. Je v nasprotju s temeljno listino Združenih narodov, v nasprotju s Pariškim sporazumom in še bi lahko našteval. To je prvi razlog. Zakaj je do tega prišlo? Zato, ker je temeljila odločitev ruskega vodstva na napačni oceni, da bodo v dveh dneh odstranjene vse ovire, da oni popolnoma prevzamejo oblast, da se bo ukrajinska vlada sesula in odšla iz države in tretji dan bodo razglasili popolno zmago. Delno se je to celo zgodilo, ker ena od agencij je pomotoma objavila celo neki nagovor ob zmagi, ki je seveda ni in je nikoli ne bo. Kajti tisto, kar je drugi razlog, zaradi katerega smo danes tukaj je to, da so se Ukrajinci uprli agresiji uprli so se z oboroženim bojem, uprli so se na način, ki jim ga dajejo mednarodni predpisi in mednarodno pravo v celoti in seveda legitimitete je pač samostojnost njihovega naroda. Zakaj je do tega prišlo? Po mojem mnenju tudi zato, ker se pač predobro spomnijo hlodomora 7 milijonov Ukrajink in Ukrajincev je umrlo v njem pač v času komunizma oziroma Sovjetske zveze in potem privilegiranih in vseh ostalih stranpoti, ki so veljale za Ruse na območju Ukrajine in česar niso pozabili. Situacija je popolnoma drugačna kot si kdo predstavlja. Recimo / nerazumljivo/ mesto na jugu, kjer potekajo najhujši boji je popolnoma rusko govoreče mesto. Rusi so si predstavljali, da jih bodo tam pozdravili, dejansko so se pa uprli z orožjem. Prav zato, ker Ukrajinci branijo svojo suverenost smo danes tukaj. V uvodu sem poudaril, da je marsikatera vzporednica med slovensko osamosvojitvijo in obrambo Ukrajine predvsem v tem, da se borita in smo se borili obe strani proti premočnemu sovražniku. Rusiji so proti Ukrajincem približno ravno taki premoči kot je bila nekoč JLA proti Sloveniji pa vendar smo zmagali, ampak tukaj je ena velika razlika. Mi smo bili sami. Tisti, ki smo bili zraven pri osamosvojitvijo se spomnimo kako hudo je bilo,

Ukrajincem pa danes tukaj sporočamo, da niso sami, da je z njimi ves demokratični svet, da jih demokratični svet podpira, in da podpira legitimiteto in legaliteto njihovega odpora. In konec koncev je to tudi razlog zaradi katerega se je Evropa spremenila. Evropa se je zelo spremenila. Prebudila se je in to je nekaj najbolj pozitivnega kar je prinesla ta nesrečna tragedija, ki se ne bi smela zgoditi. Evropa se je poenotila. Poenotila se je v oceni da, samo kot primer obstreljevanje jedrske nuklearke v Zaporožju, grožnje z nuklearnim orožjem, da so seveda oblike, ravnanja, ki so v modernem svetu nesprejemljive. Sam bi dodal, so tudi odraz šibkosti, nemoči. To je šibkost. Tisti, ki je šibek, ki izgublja, se potem zateče k takim ukrepom. To pa ne pomeni, da je zato manj nevaren. Ravno nasprotno. In seveda, moramo se zavedati, da je to naša skupna odgovornost pred zgodovino in pa seveda pred slovenskim narodom, da pomagamo po svojim močeh. Kakšen bo konec zgodbe? Jaz upam, da bo čimprejšnji, in Rusi so značilno sami tisti, ki ponavadi pospravijo za seboj in samo upam, da bodo zmogli moči in da se vrnejo k mednarodnemu pravnemu redu, kajti za to v resnici gre. Gre za to, da se vzpostavi nazaj mednarodno pravo v celoti brez izjem, in da se se znova v Evropi vzpostavi mir, mir ki omogoča blaginjo, ki omogoča varnost, ki omogoča nadaljnji razvoj in seveda iskreno upam, da se bo ta zgodba nikoli več ne ponovila in to je še en element o katerem se moramo zavedati, da na nek način tudi danes odločamo, kajti nauk te zgodbe je, da se mora Evropa nehati ukvarjati z namišljenimi problemi, da se mora razstrupiti kulturnega marksizma, ki se je zavlekel v njene institucije, da se mora nehati sama sebi postavljati neke nesmiselne omejitve s katerimi se pač dela manj učinkovito na področju podjetništva, gospodarskega razvoja, ekonomije in seveda posledično tudi varnosti v modernem globaliziranem svetu. Vse to so nauki za bodočnost. In seveda to, da potrebuje iz evropskih institucijah odločne etiki zavezane pravim vrednotam predane, trdne ljudi, ki bodo sposobni Evropi zagotoviti tisto kar je temelj vsega, to pa je varnost. Vse to so razlogi zaradi katerih je današnja odločitev pomembna, ne samo zaradi Ukrajine, ampak tudi zaradi celotne Evrope in seveda še posebej zaradi Slovenije in iz vseh teh razlogov bom predlagano deklaracijo z veseljem podprl. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave v katerem dobijo besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga deklaracije. Želi besedo predstavnik Vlade? Ne želi. Besedo ima predstavnik predlagatelja. Igor Zorčič. Izvolite. IGOR ZORČIČ (PS NP): Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Ocenjujem, da je bila današnja razprava vendarle konstruktivna. Seveda naivno bi bilo pričakovati, da glede na to, da smo pred volitvami, da se ne bi kdo spustil tudi v kakšen, recimo temu notranjepolitični odračun, ampak vendarle, ko se pogovarjamo o zunanji politiki in o odnosu do mednarodnih problemov kakšen je ta, ko govorimo o agresiji Ruske federacije na Ukrajino, se to naše mednarodno stališče pogostokrat oblikuje in odraža na podlagi notranjepolitičnih trenj. Ampak danes je pravzaprav poseben dan, danes sprejemamo deklaracijo o trenutni situaciji v Ukrajini. To je deklaracija, ki se zelo Konkretno odziva na vojaško agresijo, na suvereno državo in je pravzaprav prva izmed deklaracij, ki jih je Državni zbor sprejel v 30-ih letih, in sicer govorim o deklaracijah, ki so namenjene odzivu na posamezno vojno žarišče. Prav zaradi tega sem upal vseeno, da bo mogoče manj te neke notranjepolitične razprave. Nenazadnje je z nami tudi veleposlanik Ukrajine. In prepričan sem, da Ukrajince zanima politična politična podpora slovenskega parlamenta, zagotovo pa jih ne zanima, bom rekel, naša predvolilna bitka in predvolilno dogajanje. Ampak ne glede na to bi mogoče še nekoliko šel skozi vsebino, tudi zaradi tega ker ste posamezni poslanci problematizirali vsebino v tem smislu, da ni bila dovolj usklajevana. Veste, ko gre za takšno kritično situacijo kot je agresija ene države na drugo, takrat ni za izgubljati časa. Takrat enostavno situacija terja od političnih odločevalcev in od vseh drugih, da reagirajo hitro. Tudi zato je bil čas, ki sem ga kot predlagatelj in kot oblikovalec te deklaracije dal na voljo posameznim poslanskim skupinam, relativno kratek. Ampak to še ne pomeni, da poslanske skupine niso imele v skladu s poslovnikom možnosti za predlaganje amandmajev. Amandmaji tista poslanska skupina, ki je ocenila, da je potrebno to besedilo izboljšati, je predlagala amandmaje. Zdaj, nekateri so bili sprejeti, nekateri niso bili sprejeti in prepričan sem, da imamo na koncu glede na naše razmere, ne glede, bom rekel tudi glede na to vso politično razdeljenost in polarizacijo pravzaprav zelo dobro besedilo, ki zelo jasno sporoča ne samo naši javnosti, našim državljanom ampak tudi mednarodni skupnosti, za kaj se zavzema Državni zbor kot najvišje predstavniško telo v državi. Zelo jasno, in tu temu ni treba kaj dodati, obsojamo vojaško agresijo, ki jo je Ruska federacija izvedla in jo še vedno izvaja nad Ukrajino, ki pomeni hudo kršitev, grobo kršitev mednarodnega prava. V zvezi s tem je potrebno povedati, da je pravzaprav vseh pozdravov vredna ta enotnost mednarodne skupnosti, ko govorimo o obsodbi vojaške agresije. zaradi tega, ker imamo sploh po 2. svetovni vojni urejen, recimo temu mednarodno-pravni sistem na način, da ga varujejo tiste države, ki spoštujejo sprejete konvencije, deklaracije, mednarodne sporazume. In ko tega ne bo več, ko se bo to začelo kršiti in ko bodo namesto mednarodnih sporazumov, konvencij deklaracij in podobnih zadev prišlo na vrsto orožje, takrat vemo, da bo mednarodni mir in blaginja, da bosta porušena in bo ves svet potreboval še veliko časa, da bo prišel na nulto točko, na kakršni smo bili po 2. svetovni vojni. Nadalje Državni zbor zelo jasno obsoja pomoč Belorusije. Tudi to je zelo pomemben člen te deklaracije. Namreč vsaka pomoč vojaški agresiji na neko suvereno državo je zavržna. In tu ne gre za katerokoli državo, gre za državo, ki jo pogosto obravnavamo s kršenjem temeljnih človekovih pravic. Gre za državo, kjer državljani opozarjajo na nezakonite volitve, na diktaturo, ki jo že vrsto let izvaja njihove predsednik. In gre za državo, ki se ne požvižga samo na svoj notranji in ustavni pravni red ampak očitno tudi na mednarodnega. Nadalje Državni zbor obsoja priznanje pokrajin Donetsk in Lugansk kot neodvisnih republik. Namreč, če dovolimo,

Potem je več kot jasno, da smo priča neki novi karti sveta, ki ne samo nas, ampak še številne generacije za nami vodi v zelo negotovo življenje. Takšnim poskusom se je potrebno upreti takoj na začetku, jih v kali zatreti in biti zelo jasen in odločen pri spoštovanju suverenosti mednarodno priznanih držav. Nadalje se Rusko federacijo poziva k takojšnjemu in brezpogojnemu spoštovanju mednarodnega prava oboroženih spopadov in omogočanje neoviranega dostopa humanitarne pomoči. Vsak dan spremljamo novice o tem, da so dogovorjeni koridorji za prebeg civilnega prebivalstva na mirna področja. Ampak da se ti dogovori ne spoštujejo in da prihaja do napadov na teh humanitarnih koridorjih, zato je zelo pomembno, da se v tej deklaraciji opredelimo tudi do tega vprašanja. Nadalje se poziva Rusko federacijo, da preneha takoj s sovražnostmi na ozemlju Ukrajine, da umakne svoje vojake in oborožitev z ozemlja Ukrajine in s tem prepreči nadaljnje žrtve in razseljevanje oseb ter uničujoče posledice za ukrajinski narod, kot tudi za državljane Ruske federacije. Ta vojna je ena tistih vojn, številnih vojn, ki smo jim bili že priča v naši svetovni zgodovini, kjer bodo na koncu izgubili vsi, tako Ukrajinci kot Rusi, kot mednarodna skupnost. Zato je zelo pomembno, da se vse vojaške aktivnosti, ne samo ustavijo, ampak da se tudi vojaške formacije umaknejo nazaj na svoja ozemlja. Če si za to ne bomo prizadevali po vseh močeh, pa seveda tudi po politični poti kot je ta s sprejemom te deklaracije, potem bo orožje postalo nek legitimen instrument mednarodnega prava, instrument oblikovanja mednarodne politike. Zato je ključnega pomena, da skozi to deklaracijo predstavimo tudi svojo politiko miru. Nadalje se izraža podpora evropski perspektivi Ukrajine. V zvezi s tem je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj. Moram reči, da se seveda v javnosti postavlja vprašanje kaj je potem z državami Zahodnega Balkana. Vsi vemo, da je širjenje Evropske unije na Zahodni Balkan, da je bila to ena izmed prioritet našega predsedovanja Svetu Evropske unije. In jaz sem prepričan, da mora to ostati naša zunanjepolitična prioriteta tudi naprej. Moramo pa se zavedati, da Evropska unija, če naj bo uspešna, ne sme biti nek ekskluzivni klub, mora biti klub enako mislečih držav, ki si prizadevajo in ki dosegajo podobne standarde na področju človekovih pravic, gospodarskega razvoja in blaginje. In prepričan sem, da sem spadajo v ta klub tudi države Vzhodnega partnerstva. Zato je prav, da se morda tudi na tem primeru državam, kot je Ukrajini, pokaže neka svetla luč na koncu tunela, nekaj česar niso bile deležne države na Zahodnem Balkanu, govorimo na primer o Makedoniji in Albaniji, ki sta naredili velik napredek, pa se je na koncu njihova pot v Evropsko unijo ustavila. Ampak prepričan sem, da če sprejmemo stališče glede mednarodne perspektive oziroma evropske perspektive Ukrajine, da je to pozitiven signal tudi za Zahodni Balkan. Nenazadnje je tudi v tem našem določilu zelo jasno napisano, da se zavzemamo za cilj cilj sprejetja jasnega načrta z jamstvom članstva do leta 2030 za Ukrajino ob izpolnitvi potrebnih pogojev. Tako da, jaz sem prepričan, da je to pravzaprav še en korak naprej našim prizadevanjem za širitev 46. TRAK: (AJ) – 16.45 (nadaljevanje) Evropske unije tudi na področju Zahodnega Balkana. Kar se tiče same krize in te razprave, ki poteka v javnosti, in vloge Slovenije, jaz sem prepričan, da se Slovenija tu kot, tudi že marsikdaj prej, v svoji zgodovini, postavila na pravo stran, postavili smo se na stran zahodnega razvitega sveta, ki si prizadeva za mir in blaginjo, in če se tu in tam znajdemo na kakšnih listah, nekakšnih kremeljskih groženj in podobno, z enako mislečimi državami zahodnega sveta, potem sem prepričan, da smo na listah, ki se zavzemajo za mir. In v zvezi s tem se ne smemo ničesar bati. Enostavno ob takšni zadevi, kot se sedaj dogaja v Ukrajini, kot jo izvaja Ruska Federacija nad Ukrajinci, si tudi kot majhen narod ne moremo privoščiti, da stvari gledam ob strani in tiho. Jaz bom v tem smislu, ali pa v tem smislu pozdravljam vsako proaktivno držo predstavnikov Vlade, predsednika Republike, in nenazadnje tudi Državnega zbora z današnjim sprejemom te Deklaracije. Spoštovani, velikokrat je slišati v zadnjem času, da si nekdo, predvsem je to očitek opozicije Vladi, da si nabira politične točke skozi stališča do Ukrajine. Ta ocena je lahko zelo relativna. Kaj to pomeni? Ali to pomeni to, da verjetno, da si politične točke nabiraš takrat, ko državljani pozdravljajo tvojo držo. To je seveda vprašanje za tistega, ki to izreka. Jaz mislim, da si tu nihče ne nabira političnih točk oziroma, da si jih lahko prav vsi enako, tako koalicija kot opozicija. Tu ni nobenega razloga, da bi si jih nekdo nabiral bolj kot drugi. Prepričan sem, da vsi slišimo glas državljank in državljanov, ki jih skrbi situacija v Ukrajini, ki jih skrbi situacija, ki se tiče vseh posledic te krize, ki se kaže v energetski krizi, v višanju cen fosilnih goriv in podobno. Zato ni nobenega razloga, da se tu delimo na te in one. Če že nekdo ne more z nekom stat na protestu zunaj, sem prepričan, da lahko brez problema podpiše in na koncu podpre izjavo, ki je izjava v svoji osnovi, izjava naroda. To je, da se Ukrajino podpira kot suvereno državo, da se obsoja agresijo, in da se vse poziva, da vendarle najdejo neko mirno rešitev tega konflikta, ki ga je začela ena država na drugo. Spoštovani na drugo. Spoštovani kolegice in kolegi! Jaz upam, da bo ta Deklaracija podprta s čim več glasovi. Vsak glas več, vsak glas podpore več bo nenazadnje znak tudi našim ukrajinskim prijateljem, ki, verjemite, zelo podrobno spremljajo situacijo v tujini in si zelo želijo prav vsakršne podpore v vseh oblikah vseh držav. Še enkrat hvala lepa za podporo.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 da ne, zato zaključujem splošno razpravo. K Dopolnjenemu predlogu deklaracije amandmaji niso bili vloženi. Glasovanje o Predlogu deklaracije bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 97. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem nadaljevali ob 17. uri in 5 minut.

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogu odločitve. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga Deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu deklaracije niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu deklaracije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmaja sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog deklaracije neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 97. izredno sejo Državnega zbora. Hvala